Nastavljamo sa: - Konačnim prijedlogom Zakona o izmjeni Zakona o provedbi uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27.siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 647 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske prijedloge akta ste primili.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 zamjeniče. **Cesarik, Marijan** Hvala vam lijepo. Dakle, predloženim izmjenama mijenjaju se odredbe koje spominju nadležnost državnog inspektorata i usklađuju prema novonastaloj podjeli, tako je već rečeno u tri navrata. A nadležnost u provođenju službene kontrole u području označavanja nove hrane, nadležnost sada preuzima Ministarstvo poljoprivrede i inspekcija kakvoće hrane. Dakle, ova kontrola u području označavanja i ranije nije bila u nadležnosti Ministarstva zdravlja. dakle podjela podijeljena, nije dobro da onaj tko kontroli da i kontrolira označavanje. Prema tome, imate mogućnost da i druge službe kontroliraju vaš rad. Opet napominjem da Ministarstvo zdravlja nije prekinulo kontrolu niti nad genetski modificiranim organizmima niti nad hranom niti nad novom hranom. Dakle, Ministarstvo zdravlja, sanitarna inspekcija je do sada redovito provodila i provoditi će kontrolu. Hvala lijepo. **Batinić, Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ukoliko ne, otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Stjepan Milinković. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. u ovom Visokom domu govorio o hrani, to sam sigurno ja i još su mi danas rekli nisi još ni u replikama ni u raspravi spomenuo mlijeko. Naravno da ga sada spominjem nisam to, nisam se javljao po toj problematici iz neke osobne promidžbe nego jednostavno iz potrebe da ukažem na teškoće u poljoprivredi poglavito u mljekarstvu stočarstvu. I bio je najbolji komentar prije određenog vremena da su moje rasprave puno puta izazivale podsmjeh kada sam govorio o mlijeku ali veli sada bi oni koji su se možda smijali trebali plakati. I u istinu držim da je tako. Naravno da sam govorio o potrebi proizvodnje zdrave hrane. Ali u ovome stoji o potrebi te proizvodnje hrane postoji u programu Vlade, programu Vlade, ove Vlade gdje kaže da je potrebno proizvesti dovoljne količine za prehranu vlastitog pučanstva, za dovoljne količine za prehrambenu industriju i naravno za očuvanje ruralnog prostora. Prije kratkog vremena je u posjetu ovom Visokom domu bila delegacija Odbora za poljoprivredu Turske koji su rekli koliko oni ulažu baš sa tim ciljem održavanja tih ruralnih područja čuvanja tih vrijednosti i uistinu kada danas vidimo naša sela poteknu nam suze jednostavno da su uistinu tužna slika. Svakako dakle potrebno je govoriti o dovoljnim količinama hrane o čemu sam rekao ali naravno i o potrebi proizvodnje zdrave hrane. Zdrave hrane zato, danas je dosta puta spomenuto isto medijski natpisi glede hrane. I ja sam isto primijetio prije nekoliko dana jedan natpis gdje kaže šokantna otkrića u hrani Zavoda za javno zdravstvo o čijim kvalitetama je danas ovdje bilo govoreno. I u veljači svaki 10-ti proizvod, svaki 10-ti prehrambeni proizvod je bio zdravstveno neispravan. Zdravstveno neispravan. To je opasno i to je alarmirajuće. To je opasno i to je alarmirajuće. I zato i stoji onda pripomena prije određenog vremena gdje je glavna državna inspektorica rekla da jednostavno sa polica nekih naših velikih centara da ne bi ni pod razno uzela određenu hranu. Jer tu jednostavno činjenica da mi puno puta jedemo smeće. Jednostavno odgovor koji govori dovoljno sam za sebe. Posebna je priča nova hrana, uvođenje nove hrane i zdravstvena ispravnost nove hrane je regulirana dakle Zakonom o hrani, Zakonom o hrani je regulirana, Zakon dakle o provedbi ove Uredbe 258 i Zakonom o službenim kontrolama. Ali je dobro se podsjetiti kako smo čuli, danas smo malo o ovoj GMO hrani, dobro je posjetiti što je to nova hrana. Što je to nova hrana? I kaže, nova hrana jest hrana i sastojci hrane koji se do sada još nisu upotrjebljavali u većem opsegu za prehranu ljudi koja nije rezultat genetske modifikacije a koja svojim sastavom, svojstvima i učinkom može utjecati na odabir prehrane ili zdravlje ljudi. Razvrstava se u sljedeće kategorije. Hrana i sastojci hrane s novom ili namjerno promijenjenom primarno molekularnom strukturom koja ne uključuje genetsku modifikaciju. Drugo, hrana i sastojci hrane koji se sastoje ili su izolirani iz mikroorganizama gljiva ili algi. Hrana i sastojci hrane koji se sastoje ili su izolirani iz biljaka i sastojci hrane izoliranih životinja osim hrane i sastojaka, hrane dobivene tradicionalnim načinima razmnožavanjem ili uzgojem a za koje je otprije poznato da se sigurno mogu konzumirati i hrana i sastojci hrane dobiveni tehnološki proizvodnim postupkom koji se do sada nije koristio a uzrokuje znatne promjene u sastavu ili strukturi hrane i sastojaka hrane što utječe na njihovu prehrambenu vrijednost, metabolizam čovjeka i razinu neprihvatljivih tvari za prehranu ljudi. Govorim to jer vidim i dosta široko je područje, ali evo u tom naputku ministarstva glede upotrebe hrane i stavljanja na tržište te nove hrane. Postoje 14 točaka koje se moraju zadovoljiti. 14 točaka, ja ću samo neke spomenuti da ne nabrajam ono pojedinačno. Ali kaže, potvrdu o alergološkim testovima in vitro, in vivo ukoliko se radi o hrani gdje postoji mogućnost pojave alergija, bilo je govora danas ovdje glede kod ove genetski modificirane hrane isto tako. Nadalje, tehničku dokumentaciju proizvodnog postupka. I postupka. I dakle i izvod iz Upisnika registriranih objekata gdje se hrana proizvodi i institucije koja je izradila studij potvrdu kojom se dokazuje kako hrana ili sastojak hrane zadovoljava kriterije iz članka 7. Pravilnika itd.. Dakle, to su one stvari specifične i sada mi u ovim okolnostima dakle glede promjene ministarstva, ustroja ministarstva, konkretnije dakle ukidanja Državnog inspektorata možemo jasno postaviti ovdje pitanje tko će to sada, tko će u ovom vremenu dakle, tko će to kontrolirati, tko je trebao kontrolirati tijekom ova 3 mjeseca. Kaže se da ne dođe do one pravne praznine. Praznina je nažalost došla, opasnost je velika. Opasnost je velika a stalno govorimo o zdravoj hrani, potrebi zdrave hrane, nova hrana naravno ima posebne rizike. A onda se lovimo za glavu kada dođe do onog momenta prije kratkog vremena sa aflatoksinom. Sjećate se što je bilo i kako je bilo. Drugo, pa se sjećate u jednoj zemlji kao što je Njemačka prije nekoliko godina kad je bilo ono sa escherichiom, kakva je panika nastala sa escherichiom, sjećate se vrlo dobro što se događalo i kako je to bilo. U tom smislu držimo da ovo stanje koje se dogodilo sada u ovom vremenu, bez obzira na ove izmjene, nije dopustivo da ono štetno, da se narušava sustav državne uprave, centraliziraju se nepotrebno te službe i mislim da je ovo opasno i da je na ovo trebalo mislit. Sad smo tu gdje smo, ali mi naravno iz ovih razloga o kojima sam govorio i opasnosti koje mogu iz toga proizići, klub

Hvala lijepo. Kolega Milinković, rekli smo u više rasprava da se uspije kontrolirati samo 6% proizvoda na hrvatskom tržištu. Zavod za javno zdravstvo Republike Hrvatske utvrdio je da dakle iz te mase od 6%, samo 6%, da je 10% neispravnih. Dakle kada gledamo to u ukupnom uvozu hrane od 15 milijardi, znači onda od th 6% to je 0,6% onih neispravnih. Međutim ja sam uvjeren a i vi ste, s obzirom da danas već postoji proizvodnja recimo margarina od polivinilskih masa razne vrste, dakle mažete ono najlon vrećicu po kruhu ili ga jedete, koji nema gotovo nikakvih različitih organoleptičkih svojstava, ali njegovo djelovanje na metabolizam i na sve ostalo u ljudskom organizmu je ono što je i neistraženo, a sasvim sigurno ne može biti taj margarin isti od polivinilske mase i od mlijeka. Dakle, kontrola takvih proizvoda i stavljanje na tržište takvih proizvoda mislim da je kontrola odnosno nadzor premalen da bismo imali kvalitetnu hranu na našim policama naših robnih kuća. Dakle to je premalo i da da taj nadzor će biti vrlo, vrlo oskudan bez obzira na vašu što vi kažete centralizaciju ili Ministarstvo poljoprivrede, inspekcije itd. Ono što najviše pogađa hrvatskog potrošača, a neki dan smo raspravljali o pravima potrošača, je upravo taj široki, veliki uvoz od oko 15 milijardi kuna hrane a zapravo polusmeća ili smeća. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Milinković, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo ovi podaci o kojima vi govorite, premale kontrole, naravno potvrđuje ona moja nastojanja tijekom svih ovih … potrebe proizvodnje dovoljnih količina kvalitetne domaće hrane u kojoj smo bili itekako učinkoviti, zahvaljujući operativnim programima u stočarstvu gdje su podignute mnoge štale. Proizvodnja je bila povišena do one razine, vi ste govorili o milijardu litara, a sada je to prepolovljeno. Proizvodnja mesa isto tako je pala. Dakle nedopustivo je da se tako važna strateška grana kao što je poljoprivreda, stočarstvo, dovede na takvu razinu. Dakle s time je ugrožena ona temeljna funkcija o kojoj sam govorio u raspravi, dakle i dovoljne količine hrane za prehranu prehranu vlastitog stanovništva, dakle dovoljne količine za prehrambenu industriju, ali naravno i održivost ruralnih područja. Pa ne moraju nas doći Turci ovdje poučiti kako da mi čuvamo svoja ruralna područja, pa to su one vrijednosti na koje smo ponosni i uistinu danas kad dođemo na ta naša tužna sela

megadržava kao što je SAD sebi može priuštit jednu agenciju "Food and drug administration" i rješava i problem lijekova i problem hrane i stavljanje u promet i nadzor. Jedna mala državica od 4,3 milijuna stanovnika mora imat zasebnu Agenciju za lijekove, zasebnu Agenciju za hrane, svako ministarstvo zasebne inspekcijske službe jer kao ne možemo imati jedan učinkovit Državni inspektorat. Pa to je sramota. to je sramota. Pa mi sami od sebe radimo lakrdiju i sprdnju. I kako se mijenjaju vlasti tako se mijenjaju sustavi zato što sami sebe i svoj sustav ne možemo uređivati. Netko misli da će promjenama forme promijenit funkcioniranje sustava i naravno da je Državni inspektorat bio dobro rješenje, puno bolje nego ovo. I naravno da mi kao Hrvatska moramo imati više ministarstava nego Francuska, nego Njemačka, nego Ujedinjeno Kraljevstvo jer ipak mi smo megadržava u odnosu na jednu Francusku ili Njemačku. Pa to su nevjerojatne stvari. I naravno da onda sustav ne može funkcionirati uslijed ovih stalnih tranzicija. A da ne kažemo da ovakvo loše rješenje koje su oni iznjedrili ovim promjenama, ukidanje Državnog inspektorata, raspršivanjem inspekcijskih nadzora, silnim brojem agencija, mi ćemo onda opet dogodine kad oni padnu, a mi preuzmemo odgovornost za upravljanje državom opet sve morati mijenjati. Ali što ćete kad se to mora mijenjati, jer ovako ovo neće moći ostati jer će biti disfunkcionalno. Pretpostavljam da se slažete sa mnom. Hvala. Odgovor kolega Milinković, izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa naravno da se slažem kolega Đurović, ali ste spomenuli agencije, brojnost tih agencija, brojnost tih agencija, ali bitnija je učinkovitost i u tom dijelu u poljoprivredi ima se što za reći. Pa evo Agencija za poljoprivredno zemljište … sad se evo očekuje izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Zašto, zato jer se dogodilo da nisu stavljene u funkciju one količine o kojima smo se ovdje …/Govornik se ne razumije./… da se privede funkciji, da se povisi proizvodnja i sad zašto. Zato što je preopširna bila dokumentacija i …/Govornik se ne razumije./… Mi smo sad mnogi iz jedinica lokalne samouprave pozvani tamo na konzultacije da kažemo svoje primjedbe koja gotovo stoji na mrtvoj točci. Agencija na plaćanje, pa sjećate se koliko je bilo onih jedva su provukli kroz onaj zadnji momenat. I onda se govori, vidite kolike mi imamo mogućnosti iz Europske unije i za izrada programi ruralnog razvoja vidimo gdje to stoji, a velike se očekuju. Ja sam bio na jednoj prezentaciji u Ministarstvu gospodarstva gdje je kino dvorana bila premala od zainteresiranih konzultanata, ljudi, premala koji su zainteresirani naravno za povući sredstva a to stoji. To stoji i nije izgledno da će to biti. Dakle, naravno ako je još agencija, ona treba biti učinkovita, ona treba poslužiti onoj namjeni za koju je, a u ovome, u području poljoprivrede uistinu dosta toga nije u redu i naravno zato smo tu gdje jesmo. Hvala lijepo. Hvala. Branko Hrg, replika. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa. Kolega Milinović, rekli ste da vaše rasprave o poljoprivredi i selu često puta izazivaju podsmjeh kolega u Saboru. ja ću reći ovako, da to je točno ali samo podsmjeh onih koji ne znaju kako ti ljudi žive i koje ti ljudi probleme imaju. Govorili ste o zdravoj hrani u vašoj raspravi u ime kluba i o novoj hrani. Pa ja moram reći da je hrvatskom seljaku u principu iz godine u godinu sve manje omogućena proizvodnja zdrave hrane, a kad ste govorili o onom, postavili ste pitanje tko će u stvari kontrolirati ovu novu hranu. Vjerojatno nitko, Vjerojatno nitko, jer ćemo doći opet do one definicije koje jedan poznati režiser rekao ovih dana onako u usputnom razgovoru da Hrvatska nije toliko siromašna koliko je neorganizirana. I to je naš problem. Mi sami sebi kompliciramo život. Kao što je kolega Đurović malo prije govorio sami sebi osnivamo stalno neke nove institucije, sami sebe zavežemo u čvorove i nakon toga naravno tko stradava, stradavaju građani Republike Hrvatske. I tako to ide iz zakona u zakon, iz izmjene u izmjenu. Stalno nešto novo izmišljamo i na kraju ne znaš ni kome bi se javio, kome bi se obratio, koga bi što pitao, kome bi što prijavio u krajnjem slučaju i tko bi na kraju krajeva trebao donijeti nekakvi konačni pravorijek, nekakvu konačnu odluku i sankcionirati u krajnjem slučaju neke stvari. Hvala. Odgovor kolega Milinković, izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Hrg, svjestan sam ja onih reakcija i okolnosti kada su moje rasprave o mljekarstvu, o stočarstvu izazivale podsmjeh. Ja sam govorio naravno iz razloga što poznam tu problematiku, jer živim u takvom okruženju i vidim svakodnevno propadanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, teškoće sa kojim živimo. Sjećam se jednog komentara da je jedan kolega rekao da ja raspravljam, da se raspravlja slučajno o putu na mjesec da bih ja govorio o mlijeku. Pa vjerojatno i ovi koji idu gore astronauti oni bi isto morali sigurno, ali ne, bolje da tamo ono u prahu vjerojatno koriste nego da ovi uvoze sa onim cisternama pa se ono govorilo svojevremeno da su ove mješaone. Ima mješaone da su naše ove mljekare da su se pretvorile u mješaone mlijeka onog uvoznog. Naravno da je potrebno, da je to preosjetljivo područje, da je potrebno stalno naglašavati, da ga je potrebno i unaprjeđivati i brinuti o tome. Ja dolazim iz jedne sredine koja evo i u tim okolnostima naravno sa velikim marom, ljubavi, entuzijazmom radi i brine o proizvodnji mlijeka. Bilo je tu danas o boškarinu govora. Mi imamo, mi smo tradiciju uzgoja simentalske pasmine već preko i sada smo svjedočili. Mi poduzimamo i konkretne mjere u tom dijelu. Mi smo sada bili domaćini osnivanja prve proizvođačke organizacije mljekara Drava – Sava, dakle koja bi mogla unaprijediti to područje. Nudimo i konkretne primjere koje bi mogle, ali očekujemo i pomoć i razumijevanje na onim instancama koje mogu pomoći. Hvala lijepo. Hvala. I Branko Kutija, replika. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Milinkoviću, govorili ste o analizi hrane i poraznim rezultatima. Znači, činjenica jeste da je Zavod za javno zdravstvo prilikom testiranja na prisutnost opasnih bakterija na 240 uzoraka utvrdio, odnosno proglasio zdravstveno neispravnim čak 10% od ukupne količine analiziranih uzoraka. Što to u prijevodu znači? Znači da nam sustav kontrole ne funkcionira i da će biti ako je do sada Državni inspektorat bio ustrojen tako kao što je bio ustrojen, da će, za očekivati je da će stanje biti još gore onda sa ovakvim novim novim ustrojem čini mi se. Isto tako ste spominjali zdravu hranu i GMO. Znači, činjenica jeste da u Hrvatskoj i u Europskoj uniji postoje odredbe o obaveznom negativnom označavanju proizvoda koji sadrže više od 0,9% GMO-a u svom sastavu. profesor Vrčak sa Farmaceutsko biokemijskog fakulteta u Zagrebu kaže da to, taj postotak nije znanstveno utvrđen. ima još jedna lijepa rečenica koja govori o GMO-u, a izrekao ju je jedan publicist 2005. u knjizi pod nazivom "Sjeme uništenja". Širenje genetski modificiranih usjeva i hrane diljem svijeta danas je toliko uhvatilo maha da ga se može i mora proglasiti zločinom protiv čovječanstva. Hvala. Hvala. Odgovor kolega Milinković, izvolite. potrebno posebnu pozornost i naglasak staviti na zdravu hranu, na ispravnost i u tome Zavodu za javno zdravstvo čuli smo danas je i osposobljen i u svim onim segmentima i tehničkim i ljudskim da može, i može i osposobljen je za izdavanje i certifikata za zdravu hranu. Isto tako suglasan sam u ovom dijelu da imamo mi potencijale za proizvoditi zdravu hranu, ali moraju postojati jasna pravila jasna pravila u tijeku utakmice. Ne može se mijenjati, ako se netko odredi da on zna da danas su pravila takva i da se neće za kratko vrijeme promijeniti. Svjedočili smo u toj proizvodnji hrane i mlijeka da su se preko noći donosile radikalne koje su dovele naše proizvođače stočare, mljekare u nesagledive teškoće. I posljedično tome je došlo do ovoga do čega je došlo, propadanje OPG-a, 30 tisuća krava na prisilnom klanju i što se događa, sad kažu e sad ćemo mi odjedanput dati nove junice koje će trebati naravno kreditno se opteretiti. Pa ne može se to preko noći riješiti, to je ozbiljna stvar. A što se tiče zdrave hrane naravno da je potrebno sve ovo naglasiti da se na vrijeme neke uoče možebitne teškoće i da ne dođemo u situaciju ono kad dođe, e sad se svi alarmiraju, stožeri stožeri se slažu koji će u tome se braniti e onda je već i kasno. Evo, hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Ovime smo završili sa prijavljenima. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Nastavljamo sa: - Konačnim prijedlogom